Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи от 69 до 71. „§ 69. В чл. 228, ал. 1 думите „т. 5, 7 и 15” се заменят с „т. 5, 7, 13 и 15.” и 15.” § 70. В чл. 234 се създава ал. 10: „(10) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение.” § 71.

Благодаря, госпожо председател. Предлагам отпадането на § 69, тъй като с предходното изменение на текста, с който отпадна

а останалите параграфи съответно да се пренаредят, като в § 71, в чл. 243 се правят следните изменения: в т. 1, ал. 3 Синдикалните организации, в които членуват държавни служители в МВР, нямат право да присъстват или членуват, или присъединяват в национални синдикати извън МВР.”

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Имахме възможността и през почивката с господин Христов да дискутираме този текст и аз го подкрепям и моля и колегите да го подкрепят, защото наистина се създават парадокси. Имало е време, когато служителите не са имали право и не са членували в синдикални организации. Имаше време, което и аз си спомням, когато имаше една такава организация, но, съгласете се, към момента да има 6 синдиката в Министерството, плюс това някои от тях да членуват в национални организации, става наистина много пъстро и много неестествено за системата на Министерството на вътрешните работи. Затова моята молба е да подкрепим този текст. Благодаря Ви. Реплика към господин Хайтов? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на

Сега гласуваме предложението на господин Атанасов за отпадане на § 69 по доклада на Комисията, който наистина няма смисъл, след като имаме гласувано решение за промяна на редакцията на т. 13 в предходния параграф. Моля, гласувайте предложението на господин Атанасов. Гласували

Сега поставям анблок на гласуване параграфи с номера 70 и 71 по доклада, които стават съответно параграфи с номера 69 и 70. Гласували

Има предложение за нов параграф, който ще стане § 71 по номерацията ни, за промяна в чл. 243. Това е предложението на господин Христов, подкрепено и от изказването на господин Хайтов. Гласуваме нов § 71 за промяна в чл. 243, както беше докладвано от господин Христов. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 72, със следния текст: „В чл. 248, ал. 2 думите „в които членуват повече от 5 на сто от общата щатна численост на служителите в МВР и имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР” се заличават.”

Тъй като при мен има и някаква друга редакция, до тук тя не се подкрепя. Изказвания? Господин Хайтов сигурно ще ни запознае с нея. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Моето предложение е: § 40, в чл. 248, да звучи: „в които членуват повече от 5 на сто от общата щатна численост на служителите в МВР” – точка. Считам, че е неправилно да бъде посочвано в кои териториални структури по вертикал или по хоризонтал следва да се осъществи това членство. Не е редно в един такъв закон да се посочват и структурите, в които трябва да членуват служителите. Достатъчно е те да са в Министерството на вътрешните работи. Завърших. Вие искате първата част от текста, който е по вносител и се подкрепя от Комисията –„се заличава”, да остане. Защото вносителят предлага... Ясно, обаче това е текст, който се заличава и ще остане в сила точно обратното. Вижте редакцията на § 40: „В чл. 248, ал. 2 думите „в които членуват повече от 5 на сто от общата численост на служителите в МВР” – Вие казвате това нещо да остане, а то се заличава. И като се заличи този текст ще остане другият – „имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР”.

Господин Ципов, внесете светлина в залата. Благодаря Ви, госпожо Председател. Не възразяваме като ръководство на Министерството да остане ограничението „в които членуват повече от пет на сто от общата щатна численост на служителите в МВР”, тоест редакцията трябва да бъде – в чл. 248, ал. 2, думите „и имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР” се заличават. Благодаря Ви. други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

Сега гласуваме предложението на господин Хайтов за промяна в текста на вносителя, който по принцип изцяло се възприема от Комисията, в чл. 248, ал. 2 думите, които се заличават, защото такъв е текстът на вносителя, да бъдат: „и имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР”. От аргумент за противното, ако това се приеме, ще излезе, че единственото условие, които и сега са в текста на Закона, е „в които членуват повече от пет на сто от общата численост на служителите в МВР”. Ясно ли е какво гласуваме, господин Хайтов? И господин Ципов го подкрепи от името на Министерството. (Реплики.) Подлагам на гласуване предложението на господин Хайтов в чл. 248, ал. 2 думите: „и имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР” да се заличат. Гласували

Предлага се изменение в чл. 36. Има предложение на народния представител Светослав Белемезов, което е подкрепено от Комисията. Има идентично предложение на народния представител Явор Хайтов, което е подкрепено от Комисията.

община; 2. държавна структура, която има функции във връзка с осъществяването на държавната власт; 3. държавно предприятие или търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала;

предвиждаме да се направи изключение от въведената от Закона забрана за получаване на дарения към Министерството на вътрешните работи, като се предвижда да се правят изключения не само от международни организации, но също така и от общински или държавни организации, структури. Основният мотив тук е финансова обосновка. По отношение на предвидените бюджетни и капиталови разходи за 2015 г., които

Други народни представители? Заповядайте, господин Янков. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги народни представители! Мисля, че няма аргументация, която да включва държавно предприятие или търговско дружество със 100% държавно участие в капитала. Правя предложение в чл. 249, ал. 9, т. 3 да отпадне. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Янков в редакцията на Комисията за § 79,

Предложението не е прието. Гласуваме § 73 в редакцията по доклада на Комисията.

за изменение в чл. 266. Предложение на народния представител Петър Славов, което не е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.

по охрана на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и други масови прояви, без да е поставил на съответното място на връхната си дреха идентификационния си номер, се налага глоба в размер на 100 лв. за всяко нарушение.” Комисията не подкрепя предложението. Пишете в доклада, че предложението на господин Мерджанов и група за отпадане на § 42 – целия, е подкрепен, а Комисията предлага редакция

Благодаря, госпожо Председател. Съвсем кратко да кажа, че оттеглям предложението, което съм направил между двете четения. Колегите ме убедиха, че по общия ред може да се наложи санкция, ако бъде извършено такова нарушение, че не е необходимо да има изрична разпоредба. Благодаря.

§ 75 за промени в чл. 266, ал. 1, което е нов текст по същество, предложен от Комисията. Гласуваме § 75 по доклада на Комисията, в съдържанието на доклада.

което се подкрепя от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 76: „§ 76. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1:

пряко изпълнявани от държавните служители по този закон дейности за осъществяване на агентурно-оперативна, издирвателна, експертно-криминалистическа, патрулно-постова, пожарогасителна, спасителна и неотложна аварийно-възстановителна работа, държавен противопожарен или превантивен контрол, контрол на държавната граница, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, летателна, авиационна, парашутна, плавателна, водолазна, охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности, борба с тероризма или участие в специални операции, откриване или обезвреждане на взривни вещества, конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица, опазване на обществения ред и разследване по досъдебни производства;”.

параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 77: „§ 77. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 22а: „§ 22а.

по доклада на Комисията.

19. Националния исторически музей – София; 20. Националния музеен комплекс – София; 21. Сгради или части от сгради, ползвани от Българска народна банка и нейно имущество и ценности; 22. Сгради или части от сгради, ползвани от

Уважаема госпожо Председател, не съм от София, но ми направи впечатление, че се спомена един адрес: „пл. Александър Батенберг”. Доколкото знам, този площад се нарича „Княз Александър I”. Грешката е не само фактическа, тя е и историческа, но няма да утежнявам нещата. Мисля, че трябва да поправим тази редакционна грешка на адреса. Подплатете изказването си с доказателство – не че се съмнявам в това, което твърдите, но така адхок да приемем, на юнашко доверие!?

Ето, това вече са сериозни доказателства! От залата народните представители провериха и уточнихме името. Подлагам на гласуване

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението на закона.

„§ 79. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Национална полиция” е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Главна дирекция „Криминална полиция” и на Главна дирекция „Охранителна полиция”.

С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна

свързани с осъществяването до влизането в сила на този закон на дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиваването в

§ 82. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Гранична полиция”, осъществявали до влизането му в сила дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиваването в Република България, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Миграция” и ОДМВР. ОДМВР. § 83. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи”, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Вътрешна сигурност”. 84. (1) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните си задължения на експертни и старши експертни длъжности, се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителски длъжности. (2) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните си задължения на старши ръководни длъжности, се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители, изпълняващи служебните си задължения на ръководни длъжности. § 85. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г. § 86. За държавните служители в Министерството на вътрешните работи, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г., се прилагат прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения. § 87. Държавните служители по § 86 могат да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни служители по чл.

ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност. § 89. (1) Договорите, сключени на основание досегашната ал. 2 на чл. 92, запазват действието си до 1 януари 2016 г. (2) Българска народна банка предоставя финансовите средства, необходими за осигуряване на охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника по бюджета на Министерството на вътрешните работи. § 90. (1) Подзаконовите нормативни актове се издават в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. (2) Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото

Параграф 44 е за изменение в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Има предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители § 44 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Светослав Белемезов: „В § 44: 7, чл. 21 не се отменя. 2. Точка 8, чл. 54 отпадат предвидените изменения.” Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 91. „§ 91. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Държавна агенция „Национална сигурност” извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани със: със: 1. разузнаване в полза на чужди сили; 2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията; 3. противоконституционна дейност; 4. корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности; 5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел; 6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата; държавата; 7. опасност за екологичната сигурност на държавата; 8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация; 9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности; 10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи; 11. международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им; 12. международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства; 13. дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации; 14. миграционни процеси.”; б) алинея 6 се отменя. 2. Член 5 се изменя така: „Чл. 5. Агенцията организира и провежда оперативно–издирвателна, оперативно-техническа, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон.“ 3. В чл. 8: а) в ал. 1 думите „избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя” се заменят с „назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет”;

или професионален стаж в службите за сигурност и за обществен ред, от които 5 години на ръководна длъжност – за председателя, и 10 годишен стаж в службите за сигурност и за обществен ред, от които три на ръководна длъжност – за заместник-председателите”; г) в ал. 4 се създава т. 7: „7. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията;” д) алинея 5 се изменя така: „(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.“; е) алинея 6 се изменя така: „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на президента на републиката с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.”; ж) алинея 7 се отменя; з) алинеи 8 и 9 се изменят така: „(8) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател, председателят на агенцията в едномесечен срок предлага на Министерския съвет нов заместник-председател, който довършва мандата.

Държавните служители са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата, в която работят.”; б) алинея 3 се изменя така: „(3) В случаите по ал. 2 писмено се уведомява съответният ръководител на структурата в сроковете и по реда, определени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“ в) създават се ал. 4 и 5: „(4) Държавният служител е длъжен да подаде декларация при придобиване на друго гражданство до съответния ръководител на структурата в 10-дневен срок от придобиването. (5) Административният секретар и ръководителите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели подават декларации по ал. 3 и 4 до председателя на агенцията“. 8. Член 54 се изменя така: „Чл. 54. (1) Назначаването на държавна служба в агенцията се предхожда от конкурс,

До участие в конкурса се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по общодостъпен начин в 14-дневен срок от крайната дата за подаване на документите. (4) Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред председателя на агенцията в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят се произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол. (5) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред председателя на агенцията в тридневен срок от датата на обявяването му. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол. (6) В срок до три месеца след приключване на конкурсната процедура органът по назначаването издава акт за назначаване на класираните кандидати. (7) При постъпване на държавна служба лицето подписва декларация за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 и 3. ” 9.

въз основа на конкурс, като условията и редът за провеждането му се уреждат с наредба на председателя на агенцията. (2) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит.”

Процедура. Уважаема госпожо Председател, с оглед непосредственост, досега беше изчетен този достатъчно дълъг текст, който ще приемем, моля да подложите на гласуване да удължим времето до

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Считам, че дискутирайки този параграф, поне една част от него, трябва да се има предвид, че функцията по разследване на престъпления от страна на Държавната агенция „Национална сигурност”, цели осигуряване на пълния цикъл на ефективно противодействие на посегателствата срещу националната сигурност – предотвратяване, разкриване и разследване на свързаните с тях престъпления. Дейността по разследване на ДАНС предоставя по-добра възможност за взаимодействие и координация между структурните звена на Агенцията, придобиващи дадена информация и разследващите органи в състава й, които използват тази информация за доказване на извършени престъпления по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. По този начин се постига процесуална ефективност и по-добра координация в рамките на едно и също ведомство. Във връзка с това

Да се добави нова ал. 6, която гласи: „Държавна агенция „Национална сигурност” извършва разследване на престъпления, свързани с дейностите по

Няма. Дебатите са закрити, преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на господин Етем в чл. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” ал. 6 да бъде изменена по начина, по който той предложи и е записано в стенограмата. Гласуваме предложението за редакция на ал. 6

гласуване предложението на господин Мерджанов и компания – § 44 да отпадне. Гласуваме това предложение, което не е подкрепено от Комисията.

Гласували 111 народни представители: за 22, против 79, въздържали се 10. Предложението не е прието. Предложението на господин Светослав Белемезов по т. 1 е подкрепено от Комисията. Поставям на гласуване предложението му в частта, която не се подкрепя от Комисията.